Prelazimo na - prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima, prvo čitanje, P.Z. br. 238 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članci 144. do 150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja zamjenik ministrice kulture prof. Berislav Šipuš. Hvala i vama. Predlaže se izmijeniti i dopuniti Zakon o elektroničkim medijima i to na način da bi se uredila sljedeća pitanja. Prije svega da se Zakon o elektroničkim medijima uskladi sa Zakonom o općem upravnom postupku i Zakonom o upravnim sporovima. Dalje, želi se definirati neprofitni audiovizualni i radijski program te neprofitne elektroničke publikacije i to kao programi i sadržaji neprofitnih pravnih osoba, obrazovnih i manjinskih ustanova te drugih ustanova, studentskih udruga, školskih udruga, udruga građana te drugih nevladinih udruga s pravnom osobnošću kao i neprofitnih zadruga posvećenih zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, znanstvenih, stručnih, umjetničkih, kulturnih i drugih potreba javnosti. U tom kontekstu će se odrediti da nakladnici neprofitne televizije i/ili radija, odnosno neprofitni pružatelji medijskih usluga iz članka 19. medijskih usluga na zahtjev i 79. Zakona o elektroničkim medijima to su satelitski, kabelski, internetski prijenos programa televizije ili radija te proizvođači neprofitnih audiovizualnih i/ili radijskih programa i pružatelji neprofitnih elektroničkih publikacija mogu biti samo obrazovne i manjinske ustanove te druge ustanove, odnosno studentske udruge, školske udruge, udruge građana ili druge nevladine udruge s pravnom osobnošću kao i neprofitne zadruge posvećene zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, znanstvenih, stručnih, umjetničkih, kulturnih i drugih potreba javnosti. Uz to nakladnicima neprofitne televizije i/ili radija neprofitnim pružateljima medijskih usluga iz članka 19. medijskih usluga na zahtjev i 79. Zakona o elektroničkim medijima to su opet satelitski, kabelski i internetski prijenos programa ovog puta televizije ili radija ograničene su promidžbene poruke na tri minute u jednom satu. A inače je za televiziju ograničenje 12 minuta po satu dok za radio kao što znamo nema ograničenja uopće. Nadalje, ovim izmjenama i dopunama uredit će se sufinanciranje programa i sadržaja iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija i to tako da će se pored sufinanciranja dosadašnjih programa, odnosno programa nakladnika televizije i radija na lokalnoj i regionalnoj razini te nakladnika te neprofitne televizije i radija uvesti i sufinanciranje i tzv. "trećeg medijskog sektora" neprofitnih elektroničkih publikacija, odnosno internetskih portala te proizvođača neprofitnih audiovizualnih ili radijskih programa kao i neprofitnih pružatelja medijskih usluga na zahtjev, odnosno neprofitnih pružatelja medijskih usluga koji su dobili dopuštenje Vijeća za elektroničke medije. I to za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog ili radijskog programa iz tih sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Uvest će se nezavisna evaluacija programa i sadržaja koji se sufinanciraju iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma raznovrsnosti elektroničkih medija od strane nezavisnih vrednovatelja koji može za tu svrhu angažirati i viječe za elektroničke medije. Nadalje odredit će se da nije dopušteno ograničavati pružanje zaštićenih usluga, npr. kodiranih radijskih i televizijskih programa ili pratećih usluga koje potiču iz druge države članice te da nije dopušteno ograničavati slobodu prometa sredstava uvjetovanog pristupa, npr. opreme koja omogućuje pristup zaštićenoj usluzi osim u slučaju kada se radi o kršenju odredbi o govoru mržnje i zaštiti maloljetnika. Sukladno članku 77. Zakona o elektroničkim medijima. Na kraju prijelaznim odredbama propisat će se da će se na provedbu javnog natječaja za raspodjelu sredstava fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija koji …/govornik se ne razumije/… stupanja na snagu ovog zakona primjenjivati odredbe zakona o elektroničkim medijima koji je sada na snazi. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu. Otvaram raspravu. Najprije su na redu klubovi. U ime Hrvatskih laburista kolega Branko Vukšić.

kolegice i kolege. Uglavnom ono što uređuje je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektroničkim medijima rekao je zamjenik ministrice. Pitanje je samo da li ovaj zakon na pravi način predlaže da se na pravi način riješi pitanje tzv. trećeg medijskog sektora. Kao što znate postoji u Hrvatskoj fond iz kojeg se financiraju lokalne radiopostaje, lokalne televizije i tim televizijama taj fond pruža obzirom na ekonomsku situaciju u Hrvatskoj itekako značajnu pomoć. Prije svega da bi se razumjelo financiranje i opće funkcioniranje medija a izgleda iz ovog zakona se ne vidi jasno kako uopće funkcioniraju hrvatski mediji. Mora se reći da sve lokalne radiopostaje koje su dobile koncesiju, sve one televizijske postaje a njih je 21 čini mi se koja je udružena u NUT- nezavisnu udrugu televizija. Posluju uglavnom po istom principu. Sve one kada su dobile koncesiju, sve su dobile i neke obveze, a te obveze su: broj zaposlenih, točno se u zakonu kaže i koji to trebaju biti zaposlenici i u ugovoru kojim se dobiva koncesija. Zatim su dobile obvezu da moraju imati opremu, dobile su obvezu da moraju imati prostor. Nakon toga su dobile obvezu da trebaju imati točno određene programe, a to su programi od javnog interesa i ako prestaju televizije, radio ispunjavati funkcije iz zakona, iz ugovora koje su potpisale sa vijećem za elektroničke medije tada mogu izgubiti koncesiju. Fond raspolaže ograničenim sredstvima, ta sredstva su negdje oko 15 milijuna kuna. Ta sredstva se dijele ja mislim na više od stotinjak, ja mislim postaja, 150 radio i televizijskih postaja, 15 milijuna kuna. U ovoj ekonomskoj situaciji sa 15 milijuna koje će se dijeliti možda i na tristo faktora na medijskoj sceni sasvim sigurno da ćemo doprinijet tome da se mnoge televizijske postaje i mnoge radijske postaje ugase. Ugrozit ćemo 2000 ljudi koji su zaposleni na tim televizijskim, radijskim postajama i time ćemo zabiti još jedan čavao u informiranje RH. Naročito informiranje na lokalnoj razini u koje se toliko kunemo. Sasvim sigurno da treći medijski sektor a govorimo o internetskim portalima prije svega treba stimulirati, treba na neki način učiniti učiniti to da opstanu na medijskom tržištu, da budu jedna velika pomoć, jedan veliki plus u informiranju građana RH ali se to ne smije događati na račun već sada ugroženih medija u RH. Mislim da ovdje u zakonu je nedovoljno razjašnjeno što je javni interes i što je interes javnosti, to su dvije različite stvari, mi govorimo ovdje o javnom interesu, a ne interesu javnosti jer se i u zakonima govori o javnom interesu a ne interesu javnosti jer interes javnosti mogu biti oprostite i pornići. Ako se kani iz istoga fonda koji je pri vijeću za elektroničke medije sufinancirati i tzv.. treći medijski sektor neprofitnih medija, neprofitni mediji, tada zakonodavac, odnosno država treba reći s kojim novcem, na koji način će sprečavati da se ne ugrozi funkcioniranje 150 lokalnih elektroničnih medija koji su itekako doprinijeli ne svi ali neki od njih demokratizaciji hrvatskog društva. Što će se s njima dogoditi? Hoće li biti tih 15 milijuna dostatno za financiranja sada i trećeg medijskog sektora neprofitnih medija? Zatim nije dovoljno precizirano trebaju li ti neprofitni mediji ispunjavati javni interes ili interes javnosti? Kaže se "Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u tom smislu predstavlja dobar alat posebno uz aktivniji pristup i jasnije kriterije i ciljeve politike sufinanciranja". To je lijepo rečeno. Jest fond dobar alat ali recimo što će nam čekić ako nemamo čavle, može nam poslužiti samo za razbijanje. Ovime što se sada nudi mi ćemo razbiti i ovako krhki i ranjivi informacijski sustav koji čine i lokalne radio postaje i lokalne televizije. Sasvim sigurno će mnogi reći od tih dvadesetak i nešto televizijskih postaja stotinu i nešto radio postaja mnoge služe politici. Znamo gradove u kojima su kažu jedna HDZ-ovska televizija, druga SDP-ovska televizija. U jednoj su naklonjeni lijevoj opciji u drugoj su desnoj opciji. Radio sam na takvoj televiziji, imam iskustva gospodine Mesiću nemojte klimati glavom. Ja sam radio na ovoj desnoj kojoj kažu, slučajno kada su shvatili onda sam dobio otkaz. Znači postoje televizije koje služe politici, ali postoje one televizije koje stvarno obavljaju javnu funkciju. Čak i te televizije koje služe određenim političkim ili moćnicima ili tajkunima znamo i to. znamo slučaj Osijeka i svi zatvaramo oči. Čije su čije televizije u Osijeku. To se točno zna tko vlada kojom televizijom. Kada sam radio intervjue prije predsjedničkih izbora htio sam napraviti intervjue sa svim kandidatima, tada su mi rekli na dvije slavonske televizije, jedna se sada pojavljuje u predmetu Sanader koja je dobila silne novce za kupnju, prodaju, ne znam, nisam shvatio zbog čega su joj uopće dali novac, vjerojatno za naklonost tada su mi rekli da gospođa Vesna Pusić i Ivo Josipović ne mogu ni u ludilu nastupiti na tim televizijama, jer ljevičare ne primaju na tu televiziju niti ih emitiraju. U tom trenutku sam obavijestio Vijeće za elektroničke medije te dvije televizije su trebale ostati bez koncesije, ovo je samo dokaz da Vijeće za elektroničke medije radi loše kao što je radilo Programsko vijeće HRT-a. Sljedeća Sljedeća rasprava sasvim sigurno bi trebala u Saboru biti upravo o Vijeću za elektroničke medije. Sva sreća da ovaj zakon ide čini mi se u dva čitanja i da ćemo ispraviti pogreške, nedorečenosti koje su u zakonu da će i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije dati svoj doprinos da će se klubovi javiti sa amandmanima i da će i tijek ove rasprave dati neke rezultate da dobro razmislimo što treba učiniti što treba dopisati u zakonu ili izbaciti iz zakona kako ne bismo napravili veću štetu od koristi. Jedna od inicijativa koja je došla i zakonodavcu a vjerojatno je došla i klubovima u Saboru je ta da lokalne postaje televizijske i radijske predlažu da da politička kampanja traje svih 4 godine odnosno da nemaju ona ograničenja da mogu reklamirati političare kao Coca-Colu to bi bilo nešto prestrašno i za hrvatsku politiku i za hrvatsko društvo. Ali o tome ćemo kada se nema toga u zakonu pa nadam se i vjerujem da se neće ni naći. Ali sam bio dužan izvijestiti kao jedan od članova odbora da je i ta inicijativa u odboru došla. Evo toliko. Hvala lijepa. Hvala. Repliku ima kolega Jasen Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Nisam mislio replicirati ali s obzorim da me uvaženi kolega apostrofirao da sam klimao glavom, nisam klimao glavom to je bilo jednostavno zbog potpuno drugih razloga, to je zbog toga. Međutim želim reći jednu stvar kada sam se već javio za repliku. Dva ključna elementa za neovisnost medija su financije i izbori. Ukoliko se ide Ukoliko se ide na to da se financira nešto što se zove neprofitni medij što znači samo portali praktički udruga jer d.o.o. i portali se ne mogu javiti, bez obzira koliko su važni za javni javni interes mogu vam nabrajati desetke portala koji su važni a ne mogu se javiti, onda na neki način se sve poklapa. Prvo smo imali situaciju sa Zakonom o HRT-u. i sami ste rekli cijenjeni kolege da niste zadovoljni stvarima kako se odvijaju, pa smo onda ima smjenu Upravnog vijeća HINA-e. možete reći da li ste tu zadovoljni? I šta nam je još ostalo? Vijeće za elektroničke medije i … za pluralizam koji ste točno rekli? Ali kolega pogledajte proračun Ministarstva kulture za ovu godinu. Po prvi puta u povijesti već imate rezerviranih praktički 3 milijuna kuna za neprofitne medije i sada tome dodajte još ova sredstva iz pluralizma medija, to su moji cijenjeni kolega sredstva koja su tri puta veća od sredstava za pojedine djelatnosti u kulturi u cijeloj godini. Ja bih jako volio imati udrugu koja će osnovati neprofitni medij i koja će pisati o stvarima isključivo od javnog interesa kada znam da postoji fond od 3 milijuna gdje možemo aplicirati samo ja i nekoliko sličnih, a eliminirati sve ostale. Tako da ćemo vrlo skoro imat raspravu u Vijeću o elektroničkim medijima, ali mislim da kolega ne onako kako se vi i ja nadamo. **Zgrebec, Dragica Ne slažem se s vašom rečenicom, vi sigurno ne, baš ćemo raspravljat kako mi hoćemo ali neće bit izglasano onako kako mi hoćemo. Ja vam se ispričavam, ja sam krivo shvatio vaše klimanje pa primite moje isprike. U potpunosti se slažem s vama, svi portali moraju imati istu priliku natjecati se za javni novac s javnim sadržajima. Ako ne, ako preferiramo samo neke od medija onda sad trebamo još reći koji su mediji i čiji su mediji pa da to izglasamo da znamo o čemu se radi. Neprofitni mediji mogu imati sadržaj koji nije javni interes, a mogu imati portale, najčitaniji portali koji imaju javni interes i zbog čega ne bismo stimulirali te portale kojih ima odličnih portala u Republici Hrvatskoj sa sredstvima iz fonda. Mislim da će zakonodavac uvažiti to jer to je u interesu svima, jer hvala Bogu ti portali su najkritičniji ali kritični su prema svim političarima i upravo trebamo njih stimulirati da budu korekcija vlasti, a i opozicije. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Dakle uvodno u ime Kluba zastupnika SDP-a, klub zastupnika će podržati ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima iz jednostavnog razloga što držimo da je ovo jedan uvjetno rečeno evolucijski put ka poboljšanju zakonske osnove, odnosno legislative unutar medija. Sam prijedlog zakona naime ne nailazi na nikakve veće zamjerke jer je jasna intencija predlagatelja, odnosno svih izmjena da se uredi prostor elektroničkih medija i da se zakonska osnovica prilagodi Europskoj uniji odnosno njezinim standardima i mjerilima što se vidi u novini obzirom na tehnološki napredak i razvitak odnosno uređivanje stanja u trećem medijskom sektoru o kojemu su i predlagatelj, ali i govornici prije mene nekoliko riječi rekli. Iz svega navedenog je jasno da će se dosadašnji mediji morati prilagoditi ovim izmjenama, posebice u korištenju sredstava iz fondova za poticanje pluralizma, medija i raznovrsnosti elektroničkih medija kojima će se sada moći koristiti kako je rekao i kolega Vukšić neprofitni mediji što je zapravo, ja osobno držim, dobra ideja i inicijativa koju u svakom slučaju treba pozdraviti. Razlozi za takvu argumentaciju su prije svega jasni jer na planu spektra medija u zadnjih 10-tak godina se primjećuje značajan problem i dramatičan pad kvalitete hrvatskih medija, a privatni sektor u medijskom prostoru ne daje dovoljno kvalitetnog sadržaja, prvenstveno od javnog interesa. Stoga se i trebalo okrenuti razvoju najmodernijih i najbržih medijskih kanala, prvenstveno tv-a, novih internetskih mogućnosti i samih internet portala. Ono što usuđujem se reći, o tome smo razgovarali na odboru, je pomalo nejasno i bilo bi dobro da se do drugog čitanja te stvari pojasne, a to je pitanje nezavisne evaluacije programa i sadržaja koji se sufinanciraju iz sredstava fonda od strane nezavisnih vrednovatelja koji može za tu svrhu angažirati Vijeće za elektroničke medije sukladno izmjenama i dopunama članka 64. kako je u prijedlogu navedeno. Nejasno je pitanje tko su nezavisni vrednovatelji i na tom pitanju i toj temi bi se trebalo zadržati i svakako joj ozbiljnije pristupiti te točno i jasnije, preciznije definirati i taj dio zakona kako bi se u budućnosti izbjegle sve nelogičnosti po tome. Uvodno sam naglasio kako je ideja o davanju potpore neprofitnim tv-ima i radijima odlična, ali bih želio ukazati i na potencijalni problem koji se tu može javiti, a to je sama činjenica da će komercijalni mediji dobivati zapravo manje novca iz fonda jer zapravo imamo jedan ćup u kojemu je jedna količina sredstava, a izmjenama i dopunama ovog zakona se povećava broj potencijalnih korisnika za korištenje tih sredstava. Nažalost upravo su ta sredstva tjerala tzv. komercijalne medije da emitiraju emisije i programe koji nisu komercijalnog sadržaja, a odnose se prvenstveno na kulturu, obrazovanje, nacionalne manjine, ljudska prava itd. Dio ih se nažalost nije tih postojećih medija nije pridržavao određenih zakonskih odredbi koje su bile obavezne, a sredstva iz fonda su jamčila da će se javni sadržaji emitirati, no nažalost nisu. Jedina zamjerka ili bojazan bi mogla biti da se nakon ovog komercijalni mediji više neće baviti niti kulturom niti obrazovanjem niti znanošću niti nacionalnim manjinama niti osobama primjerice s posebnim potrebama i to bi možda trebalo do drugog čitanja iskristalizirati, odnosno pokušati otkloniti. Ovaj novi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o elektroničkim medijima uređuje kako je i predlagatelj rekao prvenstveno rješavanje stvari, donošenje odluka na koje se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima jer su sada neke stvari puno bolje, puno preciznije i puno jasnije definirane, a samim tim nakon toga slijedi i donošenje podzakonskih propisa od strane regulatornog tijela Vijeća za elektroničke medije. Dakle Zakonom o upravnim sporovima sada je jasnije definirano primjerice da će se upravni sporovi rješavati na upravnim sudovima, odnosno Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske, određena je točnija i preciznija mjesna nadležnost sudova člankom 13. prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova. Što u slučaju kada tužitelj ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, što u slučaju kada pak nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, što u slučaju kada ima sjedište izvan granica. Dakle, sve je jasno definirano. Radi postizanja napretka u poticanju pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija sredstva iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti bilo je nužno učiniti dostupnim ono što smo uvodno i čuli, dakle pristup trećem medijskom sektoru, odnosno neprofitnim medijima. Takvi mediji u današnjem društvu imaju sve veću i veću važnost pogotovo internetski portali gdje se do informacije može doći bilo kada, bilo gdje i na bilo koji način. Dovoljno je putem mobitela otići i linkati se na jedan portal i pročitati najsvježije vijesti. Ovo je definitivno i prepoznavanje Vlade Republike Hrvatske odnosno Ministarstva kulture i njezin doprinos tehnološkom razvoju društva u Republici Hrvatskoj i to treba pozdraviti i podržati. Za naglasiti je da pružatelji elektroničkih publikacija u današnje vrijeme iznimno puno doprinose pluralizmu i raznovrsnosti elektroničkih medija koji svojim sadržajem imaju itekako veliku javnu vrijednost. No, do sada se tzv. treći medijski sektor prvenstveno naslanjao i ovisio je o projektnoj snalažljivosti i aktivizmu skupine entuzijasta koji su te projekte gurali, koji su dolazili do financijskih sredstava na razno razne načine i to je bio zapravo problem. Treba naglasiti da će biti vrlo teško neprofitnom sektoru odnosno neprofitnim medijima opstati na tržištu bez dodatnih izvora financiranja i osobno se bojim da one tri minute komercijalnog prostora koliko je ostavljeno možda neće biti dostatne. Jer tri minute u sat vremena puta ako nekakav program se emitira 24 sata na dan. Dakle, to je nekakvih 70-tak minuta. To bi mogao biti zaista problem odakle će ta financijska sredstva doći. Naravno da u svom izlaganju imam i nekoliko pitanja, pa bi bilo zgodno čuti i odgovore na njih, odnosno otvoriti raspravu, isprovocirati diskusiju. Prvo pitanje je da se zapravo ne profitni kanali ne mogu po atraktivnosti nazovimo to tako natjecati sa privatnim. No, mogu se zapravo natjecati po kvaliteti, pa se nameće pitanje hoće li biti dovoljno sredstava iz fonda da se zadovolje za sada dobro uspostavljeni kriteriji. To je jedno od pitanja na koje bi bilo dobro čuti odgovor. Nisam primijetio da je u prijedlogu zakona predviđeno financiranje neprofitabilnih medija iz drugih izvora osim fonda poput recimo nekih zaklada ili drugih nevladinih organizacija što je na zapadu zapravo uobičajena praksa. Možda bi trebalo razmisliti i u tome dijelu. Nije jasno definirano još jedno pitanje na koji način će se portali kandidirati za sredstva i smatraju li se pod portalima samo neovisni portali kao na primjer republika ili to mogu biti i lokalni kao mjesto iz kojeg ja dolazim Vinkovci. Dakle, Cibalia.com. hr ili samo Cibalia info. Hoće li nakladnici radija i televizijskih postaja koji imaju i portal moći kandidirati sredstva na oba načina, na primjer i na radijski portal i na sadržaj portala. Hoće li se to moći kombinirati u pojedinim kategorijama kao na primjer u kategoriji informativnog programa i vijesti ili nekakva kulturna emisija na radiju, a u kategoriji ravnopravnosti spolova ili nacionalnih manjina nekakav portal na internetu. Ono što je uvodno i predlagatelj rekao da se predloženim izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima uređuju i usklađuju pitanja sa Zakonom o općem upravnom postupku i Zakonom o upravnim sporovima. Ali za naglasiti je i sa 7 direktiva EU odnosno Europskog parlamenta i vijeća, odnosno sa aktima EU. O stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakon o elektroničkim medijima pokrenut će se i postupak izmjena svih podzakonskih akata prije svega Pravilnika o fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Razvoj tehnologije i konvergencija predstavljaju nove izazove u području regulacije elektroničkih medija. Stoga je potreban kontinuiran rad na usklađivanju svih podzakonskih akata u cilju što transparentnijeg i učinkovitijeg regulatornog pristupa u dominantnoj i dinamičnoj industriji elektroničkih medija. Na kraju diskusije izrazit ću zadovoljstvo sa jednom bitnom odredbom. Na odboru Na odboru smo za medije i informiranje dobili pojašnjenje toga, ali mislim da je bitno za naglasit je a to je da jasna definirana prijelazna odredba da će se na provedbu javnog natječaja za dodjelu i raspodjelu sredstava iz fonda primjenjivati odredbe starog zakona. Dakle, pravna sigurnost objektivnog pravnog postupka u svezi s načelom izvjesnosti zakonskih posljedica i legitimnih očekivanja pretpostavlja dovršenje započetih postupaka prema propisu koji je bio na snazi prilikom pokretanja ili raspisivanja natječaja u ovome slučaju. Jer općenito pravilo je da se postupci okončavaju prema pravilima koja su vrijedila kada je postupak započet. Možda samo na kraju reći da zakonodavac može propisati dovršenje započetih postupaka po novim propisima, ali samo u slučaju kada te nove odredbe idu na korist onih koji se natječu ili oni o kojima se zapravo vodi spor što u ovom slučaju nije tako, jer ipak mora proći određeno vremensko razdoblje, ono o čemu smo pričali da bi se na natječaju ljudi mogli, odnosno lokalne postaje, internetski portali javiti i da bi se zapravo u tom periodu aklimatizacije, akomodacije ili prilagodbe ipak privikli na nove uvjete koje su ovim izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima sada stavljene pred njih. Evo hvala lijepo. laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Rimac, sve vaše nedoumice su i moje nedoumice, sve ovo što ste rekli zakonodavac bi trebao dati do drugoga čitanja odgovore na sva vaša pitanja ili na sve vaše Ovo što ste rekli da zakonodavac treba pojasniti i precizirati što je to nezavisno vrednovanje programa, točno ne znamo što je to nezavisno vrednovanje programa, tko su ti vrednovatelji programa, a kad ih i utvrdimo tko su nezavisni vrednovatelji programa ti nezavisni vrednovatelji trebaju imati jasne okvire javnoga interesa. Danas svi različito tumačimo što je javni interes. I još naglašavam prednost u financiranju iz fonda moraju imati mediji s obvezom prema javnom interesu. Kad im već dajemo obavezu moramo ih stimulirati. Uostalom da bi oni započeli posao jedna televizijska postaja da bi započela ona treba imati 10-ak milijuna kuna u startu. Ne znam kako se sad cijene tehnike kreću ali ako je dobra televizija milijun, milijun i pol eura sasvim sigurno treba za početak proizvodnje. Svakoga dana moraju proizvoditi vijesti. S tim vijestima, te vijesti moraju ispunjavati javni interes. Uostalom zbog ispunjavanja javnoga interesa postoje javne televizije u Europi koje se financiraju javnim novcem, novcem iz pristojbe. Iz tog jednog djelića novca iz javne pristojbe financiraju se i lokalne televizije, odnosno elektronički mediji i lokalne postaje. To je novac s kojim raspolaže fond. Znači, imamo veliku obvezu jer iza financiranja i iza fonda stoje građani sa svojim novcem. Poštovani kolega Vukšić dapače sad ja moram reći da se slažem u većini s vama, ali činjenica je da ova diskusija zapravo otvara konstruktivnu raspravu da vjerujem da će svi sudionici rasprave imati konstruktivne prijedloge s kojima se mogu poboljšati odredbe, izmjene i dopune ovoga zakona do drugoga čitanja. Dakle, slažem se da treba definirati jasne okvire kod nezavisnih vrednovatelja, ali moramo početi od kriterija. Moramo definirati prvo kriterije. u svojoj raspravi sam ukazao da je potreban kontinuirani rad na poboljšanju područja regulacije elektroničkih medija, nadam se da svojom raspravom i svojim replikama isto kao i vi upravo radim na tome, doprinosim poboljšanju i korekciji svih regulatornih akata koji postoje na ovome području. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Poštovani kolega istaknuli ste nekoliko pozitivnih stvari, ali koje vjerujete da bi se do drugog čitanja mogle razjasniti. Na odboru ste mogli svjedočiti da smo ustanovili da ovaj zakon nije bio u javnoj raspravi, nije ga bilo nigdje na web stranici Ministarstva kulture. Evo nedavno je otvorena mogućnost da se na web stranici Ministarstva kulture zainteresirani jave sa svojim prijedlozima. Prema tome, trebalo bi biti upravo otvoreniji prema javnosti. Ali ono što je posebno isticano na istom tom webu Ministarstva kulture isticana je medijska strategija nekoliko puta i od strane ministrice i od strane njezinih suradnika. Ovo je već četvrti ili peti puta da mijenjamo izmjenama i dopunama medijske zakone bez imalo strategije, a dio izmjena ovog zakona vam je zapravo dio onog famoznog medijskog poreza. Ako se sjećate što smo mogli čitati u javnim tiskovinama, dio toga jer sve nije prošlo, ali način na koji način se upravo porez novcem poreznih obveznika može financirati nešto što je neprofitno. Pa smo se pitali da li National Geographic nema profita? Profitan je itekako je profitan. Da li je od javnog interesa oko cijelog globusa? Naravno da je. E vidite on se ne bi mogao aplicirati na ta sredstva isto kao što se neće ni portal iz vašeg grada moći aplicirati ukoliko je d.o.o., ukoliko ostvaruje bilo kakav profit. Neće moći. To smo trebali riješiti u strategiji, onda ići mijenjati zakone koji se tiču medija, cijelog paketa zakona. Zakon o medijima, Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o HRT-u i Zakon o HINA-i.

i kada sam replicirao kolegi Vukšiću napomenuo i ponovno ću reći, dakle cilj ove diskusije je isprovocirati pozitivnu raspravu. Dakle i na odboru smo imali vašu sugestiju, primjedbu koja je po meni bila konstruktivna da prijedlog zakona nije ušao u javnu raspravu. Dakle, vaša konstruktivna kritika je uvažena i sami ste sada rekli zapravo da je objavljeno na web stranicama ministarstva i da je otvorena javna rasprava. Dakle, do drugog čitanja ćemo imati dovoljno vremena čuti feedback javnosti, feedback stručnjaka i ovo što sami kažete pokušati ugraditi, ukomponirati do drugog čitanja u konačni prijedlog zakona. Dakle, ponavljam nitko ovdje nije savršen i apeliram na konstruktivnu kritiku i konstruktivnu raspravu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime kluba HNS-a kolega Jozo Radoš. Izvolite.

se sva područja gospodarske i ine aktivnosti optužuju da su pod udarima tzv. "neoliberalnog kapitalizma" čiji sadržaj zapravo malo tko je definirao pa se zapravo ne zna što to znači pogotovo ne u našim hrvatskim uvjetima, a ta usmjerenost profitu i komercijalnom ponašanju, postupanju i dobiti je osobito pogubna na području medija. I za sve ili većinu naših poteškoća, sporost našega razvoja, zastajkivanja, deformacije, u velikoj mjeri, osim naravno loših rješenja u institucijama i zakonodavnih rješenja je zapravo odgovorna i politička kultura koja u Hrvatskoj nije osobito visoka i koja se osobino sporo razvoja. A za tu i takvu političku kulturu koja se tako sporo razvija u velikoj mjeri su zaslužni i mediji koji posluju na principima dobiti pa ćete na naslovnicama naših doduše tiskanih medija, ali jednako se tako ponašaju elektronički mediji, naići na one teme koje privlače gledatelje, koje privlače čitatelje a one teme koje su relevantne, koje su malo teže, koje nisu tako atraktivne, te teme nećete baš tako naći u udarnim terminima naših elektroničkih medija niti na naslovnicima naših tiskanih medija i to je veliki problem. Jedan važan posao koji bi trebali imati mediji je i naravno i poticanje političke kulture, razumijevanje onoga što se u politici u društvu događa da bi se moglo vrednovati, ocjenjivati, honorirati ili sankcionirati one koji sudjeluju u ovom poslu, a to naravno nije povezano sa logikom profita i nije sa njom u skladu. To logiku profita više-manje ne zanima a ako postoji stanovita sprega sa nositeljima javnih funkcija onda je stvar još gora. Onda se upravo kao dobro prikazuje ono što ej loše i obrnuto. I naravno da to neće biti riješeno ovim sitnim izmjenama i dopunama zakona, ali ovaj zakon otvara jedna prostor za one aktivnosti, za onu kreativnost koja će jednom djelu građana omogućiti da se iskažu, da iskažu svoje stavove i da ih prikažu drugima koji ih dijele, da ih na takav način educiraju ako i nemaju prvenstveni motiv profita. I to je temeljna zadaća ovog zakona i ta zadaća je samorazumljiva. Do ove regulacije dolazi zbog toga što se radi o novim medijima. Taj treći nezavisni sektor neprofitni za sada uglavnom predstavljaju elektronički portali ali može se očekivati da će se razvojem tehnologije to biti i radijske i televizijske postaje. I logično je da se ta vrsta kreativnosti koja je ponekad na znatno višoj razini nego što su to komercijalne televizijske i radijske postaje, da će se ona razvijati u tom smjeru i da će postati značajnija. Bojazan koju su kolege ovdje iskazale da će to ugroziti funkcioniranje postojećih, radijskih i televizijskih postaja ne čini mi se opravdano jednostavno zbog toga što omjeri, brojke to ne pokazuju. Kompletna sredstva koja se nalaze u fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnost elektroničkih medija iznosi 32 milijuna kuna i čine samo 3% od televizijske pristojbe HRT-a. pri tome najveći dio, tih 32 milijuna u skladu sa kriterijima zadovoljavanjem javnog interesa će i dalje nositi odnosno uzimati ove profitne radijske i televizijske postoje. Tako da opasnost da bi nezavisni neprofitni elektronički mediji mogli ugroziti funkcioniranje medijskih kuća pogotovo ovih na lokalnoj razini koji su zbog toga što su slabije više ugrožene dakle biti ozbiljnije ugrožene, mislim ta bojazan nije opravdana. Osim toga taj fond se ne zove Fond za poticanje elektroničkih medija, to je Fond za poticanje raznovrsnosti a ne količine elektroničkih medija i lokalnih postaja. Upravo u tom fondu s obzirom na njegov naziv bi se trebala nalaziti sredstva za poticanje te vrste medijske proizvodnje i medijske aktivnosti. I zato je taj zakon vrlo, vrlo logičan. Naravno treba vidjeti kako će to funkcionirati u budućnosti. I naravno pitanje je novca, bilo bi logično da se ukupno, temeljno funkcioniranje komercijalnih, radijskih i televizijskih kuća potpomaže iz nekog drugog fonda i dakle eventualno bude izdašnije ako programi koji oni ostvaruju su u javnome interesu ali nema spora da se ovom fondu treba nalaziti ovaj sadržaj financiranja neprofitnih elektroničkih medija, dakle ponajprije portala. Ovdje se govori o tome da se naravno zbog karaktera tih neprofitnih medija ograničava promidžba na tri minute što nije slučaj ni u javnim elektroničkim medijima a pogotovo ne u privatnim elektroničkim medijima, ovim tzv. velikim elektroničkim medijima a jednako tako se ograničava plaća. Mi plaće niti na javnim elektroničkim medijima uposlenika ne znamo, a plaće na privatnim, televizijskim, radijskim kućama su potpuno slobodne. Ovdje se ograničava plaća, i ograničava se i promidžba što je naravno potpuno u skladu s činjenicom da su ti mediji neprofitni mediji s toga smatram da je ovaj zakon dobar, da je on plod vremena u kojem živimo, naime razvoja, tehnološkog razvoja i pojave velikog broja da otvara prostor kreativnosti, da smanjuje poguban utjecaj profita na ukupno razumijevanje i političkih i širih društvenih procesa i da naravno ovom zakonu treba dati prigodu, a naravno da se treba brinuti i o tome da velike komercijalne bilo privatne, bilo državne medijske elektroničke kuće imaju svoj sadržaj za rad u onom dijelu u kojem zagovaraju opći javni interes. Zbog toga će Klub zastupnika HNS-a podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Replika Branko Vukšić. Poštovani kolega Radoš, zašto bi se javnim novcem financiralo nešto što nije od javnog interesa i zašto bi se medij samo zato što su neprofitni tretirali kao nešto što je od javnog interesa? Evo ja stvarno ne znam odgovore na ta pitanja. Vi ste zastupali u svojoj raspravi tu tezu. I jedna rečenica koju ste na kraju rekli koja se mei sviđa jako, a to je rekli ste poguban utjecaj profita. Potpuno se slažem, mi Laburisti govorimo često o tome o pogubnom utjecaju profita koji se često zagovara ovdje u Saboru kao nekakvo božanstvo, a zastupa ga i socijaldemokratska vlada. Odgovor na repliku Jozo Radoš. **Radoš, Jozo (HNS)** Kolega Vukšić ja nisam imao namjeru reći da se javnim novcem treba financirati nejavni interes bare ne govoreći u ime kluba. Pa ako sam to rekao onda je to bio moj lapsus i nemojte me tako razumjeti. Ali kada se radi o kvaliteti postoje nejavni interes dakle nešto što nije opći javni interes neka područja aktivnosti i djelatnosti gdje se doista razvija neka kvaliteta pa onda u nekakvoj drugoj derivaciji to postaje javni interes jer je to na neki način rasadnik neke kvalitete, nekakva avangarda koja će sutra možda postati vidljivi javni interes. I to je moguće, ali ja o tome nisam govorio. Govorio sam u ime kluba i govorio sam o tome da se javnim novcem trebaju financirati ono što je neposredan, evidentan i valoriziran javni interes. Ako ste me krivo razumjeli mojom greškom, ja se ispričavam. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Na redu je klub HDZ-a i kolegica Sunčana Glavak. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. U ime predlagatelja gospodo iz Ministarstva kulture, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o elektroničkim medijima koji je pred nama trebao bi to smo već čuli eto i u nekoliko navrata vjerojatno biti prvi u nizu zakona koji se donosi u okviru tzv. cjelovite medijske reforme koju je u nekoliko navrata najavljivala i ministrica kulture. Međutim ukoliko se na ovakav način nastavi predlagati zakonska rješenja površno, uz manjkavosti uočene su i izrečene i danas pa i bez javne rasprave, tada će medijski prostor u našoj zemlji bojim se postati samo još konfuzniji, a nikako uređeniji. Moramo napomenuti da je tek nakon primjedbi HDZ-a na Odboru za medije prošli tjedan idući dan Ministarstvo kulture otvorilo javnu raspravu i to bez ikakve najave pa mnogi ljudi s kojima smo razgovarali a kojih se to tiče nisu ni znali da je javna rasprava otvorena. Dakle nije provedena javna rasprava prije slanja zakona u proceduru koja je neophodna s obzirom i na razinu predloženih promjena. Osnovni cilj ovog zakona jest otvoriti Fond za pluralizam medija i elektroničkim publikacijama i taj cilj dobar je i legitiman. Ali prijedlog zakona koji dolazi u proceduru je površan i manjkav jer ne postoje neki osnovni preduvjeti. Prije svega analiza tzv. trećeg medijskog sektora, ne znamo brojnost subjekata, broj uključenih osoba, nemamo pregled sadašnjih prihoda i postojećih mjera za poticanje koja bi objasnila razloge za uvođenje ovih medija u Fond za pluralizam. Procjena utjecaja predloženih promjena na postojeće korisnike Fonda za pluralizam, kolege su govorili o tome nešto, dakle nakladnika radija i televizije, kojima će se smanjiti dostupna količina sredstava. Analiza koja bi objasnila razloge za selektivni ili diskriminirajući pristup Fondu za pluralizam jer ovaj omogućava samo tzv. neprofitnim elektroničkim publikacijama i proizvođačima neprofitnih programa pristup sredstvima fonda, dok se tzv. profitnom sektoru to ne omogućuje. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da nisu zadovoljeni ni osnovni preduvjeti za slanje zakona u proceduru, a to je pozitivno mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Ona u svom mišljenju upozorava na mogućnost da nacrt zakona neće osigurati sukladnost s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja i državnim potporama naročito u smislu njegove jednoznačne i nesmetane provedbe. Agencija za elektroničke medije je od azitena u obvezi dobiti suglasnost na program za dodjelu sredstava iz Fonda za pluralizam prije provedbe postupka dodjele sredstava što bi moglo utjecati na nemogućnost odnosno blokadu dodjele sredstava i postojećim korisnicima. Potrebno je napomenuti a upozorili smo to i prilikom rasprave na odboru, da ulaskom RH u EU suglasnost za program dodjele sredstava iz Fonda za pluralizam daje EU komisija odnosno prevedeno generalna uprava i na taj način je postojeći način dodjele sredstava i prijavljen. Međutim, ono što mene zanima što će biti sa tzv. zatečenim potporama? Potpore prolaze kroz dosta kompliciran i dugotrajan postupak dobivanja suglasnosti od EU komisije. Ako se sada nešto bude mijenjalo cijeli taj postupak pokreće se iz početka, ali ne ispred za Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja nego izravno pred EU komisijom. Postavljam ponovo pitanje, možda ću danas dobiti odgovor koliko će trajati proces odobravanja programa i znate li koliko takav postupak traje? Dakle odgovor na ovo pitanje prošli tjedan nismo dobili na odboru, predstavnici Ministarstva nisu ga znali možda su se u međuvremenu informirali pa ćemo možda danas čuti odgovor ili ćemo možda i ovaj put kao i u slučaju zakona o HRT-u kada su u ovoj dvorani negirali mišljenja Europske komisije sada negirati mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i naravno sve posljedice koje iz takvog postupanja mogu proisteći. Klub HDZ-a smatra da se treba ići u određene izmjene Zakona o elektroničkim medijima. Podsjetit ću, 2011. godine na Danima elektroničkih medija održan je i okrugli stol na kojem su sudjelovali predstavnici Ministarstva kulture. Rasprava se vodila oko toga što je potrebno mijenjati u zakonu i provedena je javna rasprava koja je trajala mjesec dana i tada smo bili prva zemlja koja se uskladila s novom direktivom i došlo je do nekih poteškoća pri primjeni zakona. Sad pred nas dolazi nacrt koji na niti jedno od tih pitanja nije odgovorio kao da se to Ministarstvo ne tiče nego se nameće jedan model koji je u suprotnosti sa svim što Ministarstvo kulture inače čini kroz druge oblike programa potpore. Ovdje prije svega mislim na potporu knjizi i nakladništvu u Ministarstvu kulture. Naime, oko 90% subvencija odlazi poduzetnicima i to tzv. d.o.o.-ima, malim izdavačima, a 2009. godine uvedene su potpore elektroničkim publikacijama i tada nije bilo diskriminacije koja onemogućava prijavu onima koji su registrirani kao d.o.o. Sada 2013. godine i niti godinu dana od početka novog programa kreativna Europa Europske unije koji promovira poduzetništvo u kulturi predlaže se zakon koji omogućuje financiranje po kriteriju kako je tko osnovan. Dakle primjerice zarez izdaje d.o.o., je li on zato komercijalan, nema li on javne sadržaje. Dakle evo zarez, svi znate o čemu govorim, vjerujem da znate. Pa zar on nema javne sadržaje, zar tako možemo govoriti? Ministarstvo kulture između ostalog dobilo je i negativno mišljenje Hrvatske udruge poslodavaca koji jednako tako govori o diskriminaciji ili možemo reći da ovaj prijedlog u svim ili većini segmenata nije poduzetnički stimuliran ili ako hoćete diskriminirajući. Postavlja se pitanje je li moguće da u vremenu kada se cijela Europa okreće poticanju kreativnih industrija Ministarstva kulture na ovakav način odlučuje subvencionirati samo dio kreativnog sektora. Dakle postavljam pitanje predlagatelju zar doista vjerujete da postoji razlika između časopisa u tiskanom ili elektroničkom obliku i molim jednako tako da ako nešto izdaje d.o.o., primjerice kao zarez pa da li tada govorimo o neprofitnom ili komercijalnom mediju, o čemu zapravo govorimo. Mislim da smo tu naišli na niz nedoumica. Smatramo da ovakav prijedlog možda i nije trebao ići u drugo čitanje bez široke javne rasprave, ali ipak bismo dali neke konkretne prijedloge. Prijedlog je ovakav kakav jest pred nama. Prije svega potrebno je jasnije definirati pojam elektroničke publikacije, dakle iz članka 2. stavak 1. točka 2. postojeća formulacija iz … omogućava različita tumačenja. Pri uvođenju ove definicije trebalo bi konzultirati i dionike tzv. trećeg medijskog sektora, kao i znanstvenu zajednicu. Naime, nije jasno značenje pojma dostupnosti širokom krugu javnosti jer složit ćete se Internet je sam po sebi dostupan široj javnosti ili širokoj javnosti, a a priori se elektroničke inačice teksta proglašavaju elektroničkim publikacijama dok portal istok tipa sadržaja to nužno ne mora biti. Ili npr. hoćemo li si postaviti pitanje je li portal o zdravoj hrani javni interes, a npr. portal o Hrvatima iz BiH to nije. Predmetna definicija izravno je vezana i za članak 80. stavak 2. kojim je propisana obveza podnošenja prijave za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija, tek članak 66. kojim je propisana obveza plaćanja 0,5% od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj godini ostvarili objavljivanjem, djelatnosti pružanja usluga elektroničkih publikacija što je također sporno neprofitnim elektroničkim publikacijama zbog primjene na sve ostale prihode. Zatim zašto nisu definirani pojmovi neprofitne elektroničke publikacije i proizvođač neprofitnog audiovizualnog radijskog radijskog programa iz prijedloga izmjena zakona. Ovako kako je sada napisano nije moguće dati jasnu procjenu učinaka izmjena ovog zakona. Posebno se to odnosi na ovaj drugi pojam koji s obzirom na naziv aludira da bi mogao postojati proizvođač programa koji proizvodi i profitne i neprofitne programe. I to bi nam se moglo dogoditi pa bi tako npr. komercijalna televizija sa nacionalnom koncesijom, odnosno neki od proizvođača u njegovom vlasništvu možda mogao proizvoditi profitne i neprofitne programe i prijavljivati ih na fond za pluralizam. Jednako tako nije jasno zašto se iz postojećeg zakona izbacuje odredba članka 48. koja definira obveze neprofitnih programa u svezi vlastite proizvodnje. Njihovim izbacivanjem se u pogledu obveza neprofitni mediji poistovjećuju sa profitno komercijalnim, posebno zbog toga jer odredba iz stavka 6. istog članka o ograničenju odnosno ograničenom objavljivanju oglašavanja na 3 minute, nema u ovom trenutku praktične implikacije. Najkomercijalnije radijske postaje teško postižu toliko trajanje oglašavanja pa čak i u onim … satima. Ovo je izravno povezano i sa koncesijskim naknadama koje za neprofitne nakladnike iznose svega 20% uobičajenog iznosa upravo zbog dodatnih programskih obveza koje se sada ukidaju. Definicija iz članka 48. stavak 2. diskriminirajuća je s osnova državnih potpora i tu ponovo molim da se pogleda mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a i bez toga dodatno ograničava primjerice vjerske i manjinske zajednice u pokretanju radija i televizije. Ovakvom formulacijom npr. neka manjinska zajednica ili ako hoćete Hrvatska biskupska konferencija ne bi mogla biti vlasnikom neprofitnog medija pa molim da razmislimo i o tome, a problem dakle može biti i sa manjinskim zajednicama. Članak 48. u nastavku negativno djeluje na kretanje roba i usluga jer se ograničava da se status neprofitnog pružatelja medijske usluge utvrđuje kod davanja koncesije, odnosno dopuštenja i ne može se mijenjati tijekom trajanja koncesije, odnosno dopuštenja. U postojećoj situaciji kada većina postojećih pružatelja medijskih usluga zadovoljava sve uvjete za neprofitan rad ovakva odredba djeluje nepotrebno, restriktivno barem u smislu prelaska iz profitnog u neprofitni status. Članak 64. diskriminira profitne proizvođače radijskog i tv programa iz članka 19. dakle usluge na zahtjev i članka 79. pružatelji koji svoje programe distributiraju distributiraju isključivo putem kabela, interneta i satelita. Nešto je već bilo rečeno o tome i profitne proizvođače elektroničkih publikacija na što jednako tako upozorava u svom mišljenju Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Potrebno je definirati i barem početne omjere podjele sredstava između radija i televizija, ostalih sudionika fonda. U važećem Zakonu o elektroničkim medijima taj odnos je 50:50 između radija i televizija, a predloženo rješenje ostavlja tu obvezu Agenciji za elektroničke medije. S obzirom da ne postoje nikakve analize niti kriteriji na temelju kojih bi se odlučivalo očigledno je da se na ovakav način ovaj vrući krumpir određivanja tog odnosa koji nije samo stručno, nego ako hoćete i političko, strateško pitanje s kojim vjerojatno nitko neće biti zadovoljan želimo prebaciti Agenciji za elektroničke medije. Ova usporedba predstavlja jedan od rizika koji bi mogao blokirati proces daljnje raspodjele sredstava fonda za pluralizam. Kao jedno od kompromisnih rješenja možda može se predložiti početni odnos koji bi se našao ili nalazio na snazi godinu do dvije nakon čega bi se temeljem analize učinka fonda taj odnos možda mogao i promijeniti. I na kraju molim predlagatelje u interesu kvalitetnog donošenja zakona da sagledaju brojne nedostatke na koje smo upozorili, te da se do drugog čitanja pripremi pristojan tekst koji će biti u interesu građana i medija 24 televizijske, 155 radijskih koncesionara, a broj onih koji obavljaju elektroničke publikacije potpuno je nepoznat pa ne znamo ni o čemu zapravo govorimo. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Imamo tri replike na vaše izlaganje. Kolega Jozo Radoš, izvolite. Kolegica Glavak je rekla, to je već nekoliko puta prije nje rekao kolega Mesić kako nije vođena javna rasprava. I doista javna rasprava u nekakvom najstrožem obliku definicije široke javne rasprave nije vođena makar se zapravo ne zna šta tu precizno predstavlja javna rasprava u Hrvatskoj. Ali sa predstavnicima udruga lokalnih i radijskih televizija od lipnja do siječnja ove godine, od lipnja prošle godine do siječnja ove održano je 11 sastanaka, a to je upravo ona skupina koja koja je najzainteresiranija za javnu raspravu pa se može reći zapravo da je ta fokusirana javna rasprava, odnosno rasprava sa zainteresiranim subjektima u velikoj mjeri zadovoljila kriterije rasprave koju treba imati prije zakona. I neki stavovi tih udruga koje su oni zastupali u tim sastancima su prihvaćeni od strane predlagatelja. To je prva primjedba odnosno replika na izlaganje kolegice Glavak. Druga je da se radi o diskriminirajućem zakonu, pa upravo raniji zakon koji nije omogućavao prijavu na natječaj neprofitnih medija je bio diskriminirajući zakon. Ovaj zakon omogućava prijavu na natječaj. Kakva će bit dodjela sredstava, to naravno ovisi o kvaliteti regulacije koju smo postavili ovim i drugim zakonima. Prema tome, zakon koji prije nije omogućavao prijavu na natječaj je bio diskriminirajući, odnosno još uvijek važeći zakon. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Radoš, javna rasprava sa zainteresiranom javnošću nije bila provedena i to je jedino što je točno. Dakle, to su priznali i predstavnici predlagatelja. Vi ste očito malo bolje upućeni nego mi, pa čak i članovi Odbora za medije što se prihvatilo kada su neke primjedbe bile u ministarstvu i što se nije prihvatilo. Pa ja pretpostavljam da vi onda možda sjedite u najužem timu ministrice pa imate nekih drugih informacija. Mi ih legalno nemamo ili javno ih nemamo. Što se tiče zakona koji je još uvijek na snazi nitko nije rekao da je on savršen. Slažem se s vama i zakon je tu da se poboljša. I jednako tako nije točno da se do sada nisu mogli javiti neprofitni mediji. Hvala lijepa. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice. Evo kolegice Glavak isto bi bilo izuzetno riskantno da se pri donošenju ovog zakona ne uvaži mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. ja dobro vidim ta agencija je dala mišljenje da postoji mogućnost da ovakav nacrt zakona neće osigurati, neće bit sukladan s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja i državnim potporama naročito u smislu njegove jednoznačne i neometane provedbe. Dakle, ako ćemo upravo brinuti i o interesima što se tiče našeg i neometanog ulaska u EU 1.7. mislim da apsolutno trebali bi imati i ovo mišljenje uvažiti i sukladno tome onda prije donošenja zakona, prilikom drugog čitanja doista uvažiti mišljenje AZTN-a. Ali nije samo to u ovoj dimenziji EU. Meni je Meni je doista u ovom trenutku malo teže razumjeti zašto mi proširujemo ovaj sustav potpora ne zbog toga što principijelno možda to ne bi bilo točno, ali s obzirom na financijsko stanje države kada mi idemo evo i s ove strane podržavamo napore za fiskalnu konsolidaciju idemo širiti zapravo taj sustav potpora. Možda u neka druga vremena to bi i bilo racionalno. Nisam siguran da je sada u ovom trenutku to prioritet bez obzira koliko će netko reći radi se o samo nekoliko milijuna kuna. Danas doista svaka kuna u državnom proračunu je bitna. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Sunčana Glavak. Hvala lijepa. Kolega Stier, spomenuli ste ono vrlo dobro znate što se događalo sa onim famoznim mišljenjem Europske komisije, rekla sam to oko Zakona o HRT-u. Međutim, dobro ste apostrofirali još nešto. Mi smo na to upozoravali ne umanjujući ničiji doprinos u našoj društvenoj zajednici da u trenutku kada su se smanjivala proračunska sredstva za zdravstvo, za obrazovanje, za poljoprivredu, za malo i srednje poduzetništvo u tom trenutku za gotovo čini mi se 40% podigla su se sredstva za financiranje udruga. Na neki način vidimo da će to moći i ovdje udruge činiti, dakle i na ovaj način aplicirati za dodatna sredstva. Dakle, uz puno uvažavanje njihovog postojanja i nužnosti postojanja na hrvatskoj društvenoj sceni pitamo se da li je ovo nužno i slažem se s vama svaki milijun u ovom trenutku je iznimno važan, a ovako i onako 200-njak tv i radijskih postaja nisu dobivali neka sredstva kojima bi se oni mogli obogatiti. I netko je ovdje spominjao njihove plaće, s obzirom da još uvijek ne znamo kolike su plaće na javnoj televiziji i pitamo se kad ćemo ih doznati. Mogu vam odgovorno reći s obzirom da sam i sama radila na jednoj lokalnoj televizijskoj postaji plaće su vrlo male, vrlo skromne i nisu se mijenjale već 8, 9 godina. Dakle, ti ljudi vrijedno rade, a ova sredstva koja dobivaju dobivaju doista na osnovu svojih programa kojima apliciraju. I još nešto želim reći kako bi uopće aplicirali za programe, dosta je i komplicirana procedura, oni čak moraju pohađati radionice ali sve kako bi se zadovoljili uvjeti zakona. Hvala lijepa. slažem se sa vašom raspravom u ime kluba u potpunosti, točno ste rekli i točno ste naveli vrijeme od kad su se neprofitni mediji u bilo kojem obliku mogli aplicirati na natječaj za dodjelu sredstava Ministarstva kulture. Netko to možda ne zna, ja sam siguran da uvaženi kolega Radoš zna nabrojati niz portala koji će se sad kao neprofitni moći javiti na ovaj natječaj. Sigurno će znati nabrojati 5, 10, 15. Ja u ovom trenutku nisam siguran da bi to uspio ali sam siguran da će mnogi oni koji su se trudili da sa svojim elektroničkim medijima opstanu da na neki način budu i čitani, da donose zanimljive sadržaje da se bore za određeni dio oglašavanja ti će sigurno reći čekaj pa zašto bi ja imao poduzeće, zašto bi se ja borio iz dana u dan za svoju neovisnost, zašto zašto ne bi lijepo to preimenovao u udrugu, preregistrirao se i aplicirao na fondove Ministarstva kulture, odnosno Vijeća za elektroničke medije. Potpuno ćemo uništiti neovisnost trećeg medijskog sektora, potpuno. I to će imati dalekosežne posljedice. A ako Vijeće za elektroničke medije neće odrediti kriterije onako kao što je to možda netko zamislio pa smijenit ćemo ih kolegice Glavak. Smijenit ćemo kao što smo recimo napravili to sa Upravnim vijećem HINA-e, nakon godinu dana. Kao što smo to napravili na HRT-u. Pa što bi nas sprječavalo da smijenimo Vijeće za elektroničke medije? Zato je i prebačen taj vrući krumpir tamo jer treba netko deklarativno popisati kriterije. pa slažem se kolega Mesić. Pa i ako razviju nove programe, ako se stave na tržište, ako pokušaju nešto napraviti svejedno ćemo ih smijeniti nema veze zato jer ih moramo smijeniti, moramo ih zamijeniti drugima koji će raditi onako kako smo mi zamislili. I još nešto, zašto bi netko tko ima firmu sa 50 zaposlenih više se mučio s tih 50 zaposlenih. Lijepo će preko udruge kao što ste rekli troje, četvero ljudi imati manje sudbina, manje muke, lova ista pa ne znam zašto bismo onda dalje se mučili sa većim brojem zaposlenika. Dakle, to je ono na što smo mislili kada govorimo da je diskriminirajuće i destimulirajuće za one koji se žele baviti kreativnim industrijama u našoj zemlji. Hvala lijepa. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je kolega Jasen Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. S obzirom da sam imao danas dosta replika imat ću kraću raspravu. Čuo Čuo sam danas ovdje i u replikama i u govorima da ne znamo što je to javna rasprava i kako bi ona trebala izgledati. Pa recimo ovako kao što je izgledala za Zakon o kulturnim vijećima ili onako kao što je izgledala za isti ovaj zakon 2009. godine. Ovaj zakon je bio uvid za poglavlje br. 10 prilikom pristupanja u EU, imali imali smo tri mjeseca vremena, dva čitanja, više od mjesec dana javne rasprave, više okruglih stolova i stalno otvorena web stranica Ministarstva kulture od 0-24 za prigovore javnosti. I ono što je jako zanimljivo i danas kad kliknete na web stranicu Ministarstva kulture izbaci vam arhiva tu javnu raspravu 2009. godine. Pa tako ako nismo sigurni i dijete kad ide u školu pa kad ne zna pa onda se nagne kod svojeg onoga koji sjedi s njim u klupi pa koji put prepiše ako već nije sigurno kako provesti javnu raspravu. 2013. godina, a mi se još borimo sa time. To je broj od rasprava u Novinarskom domu pa do nekoliko rasprava u ovom Saboru ja sam moram reći vrlo pozitivno iščitavao izjave ministrice kulture kada je preuzela ministarstvo vezano za medijsku strategiju. Pozitivno sam iščitavao i to da je bilo rečeno da će i Ministarstvo kulture se više uključiti možda u bavljenje medijima i iščitavanje medija. Međutim od strategije još nisam čuo ni s, od strateških ciljeva nisam čuo ništa. Ne sjećam se niti u ovom da sam vidio nekakav okrugli stol. Međutim ono što sam vidio u javnim tiskovima to je tzv. medijski porez. Ne znam dal ću dobro citirati ideju, ali otprilike treba označiti i sve će građani plaćati iz poreza a onda ćemo mi iz državnog budžeta odlučivati tko će koliko dobiti. Mi ćemo to odlučivati, neće više građani direktno plaćati na javnoj televiziji putem pretplate nego će sve ići u proračun pa ćemo mi u proračunu reći koliko treba. Neće biti manje nego što je sad ali mi ćemo to odrediti. Onda sam čuo da kolega Živković kojeg inače osobno cijenim je nazvan malim kojeg treba smijeniti. Onda je bio smijenjen, to sam vidio na Hrvatskoj radio televiziji. Onda sam nakon toga vidio da nije više smijenjen kao savjetnik ministrice nego da vodi novi odjel, ali za mjesto šefa odijela treba javni natječaj,i čovjek koji treba voditi odjel koji mora ispunjavati određeni kriterij. Dakle niz strategija, nije mi jasan ni odjel, a evo ustanovili smo da je bilo manjkavosti u javnoj raspravi, ali to je na određen način. E sad a propos javnog interesa na sve to. dali ste vidjeli na HRT-u i jednu polemičku emisiju o tome jer se o tome može polemizirati sa raznih stajališta. da li ste to vidjeli na hrvatskom radiju, da li ste to vidjeli u priopćenju HINE ili bilo gdje drugdje. Da vam pomogne niste. A glavnom uredniku HRT-a kad čuje u drugim medijima da se pozivamo na neki medijski porez gdje ne bi trebalo više bit pretplate nego bi to trebalo ić u državni budžet moralo bi gorjeti šest crvenih lampica na stolu kao alarm i to bi trebao odmah staviti u temu dama, po mom osobnom mišljenju bez ikakve namjere da se ikom miješam u uređivački posao, samo imam namjeru zastupati javni interes. E sad kad već nemamo strategiju, kad nemamo ni strateške ciljeve, onda nam je ostao izglasani proračun izglasani proračun koji se kaže da je veći nego što je bio prošle godine, odnosno 2012. Za kulturu, to jednostavno nije točno jer su u tom budžetu koji je nominalnu zeru veći pojavljuju dvije nove stavke koje prošle godine nije bilo. Jedna od ove nove stavke je stavka koja iznosi gotovo tri milijuna kuna a zove se neprofitni medije. Stavka neprofitni mediji od gotovo tri milijuna kuna plus ova sredstva koja još ne znamo koliko će biti iz fonda dolazimo do sredstava ako vam kažem da cjelokupna arhivska djelatnost ove države ima nešto više od pet milijuna ako se ne varam, onda shvaćate o čemu vam Dakle ovo nisu puste fraze o javnom interesu, o profitu, neprofitu, pa ljudi to je ogroman profit, to je tri puta više nego svi programi arheologije ove države, tri puta više, ne tri posto, ne trideset posto više, tri puta. A da nemamo razrađene ove stvari o kojima smo govorili. Pa sad ja vas pitam da se ja bavim recimo poduzetništvom u kulturi, a poduzetništvo u kulturi je program gdje mogu aplicirati svi oni koji imaju privatnu inicijativu u kulturnim djelatnostima. To je program koji zajednički financiraju hvala bogu Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo kulture. Za cijeli taj program, za stotine onih koji apliciraju na taj program je predviđeno dva milijuna kuna i tako to stoji godinama. Nismo ga dizali od nula na milijun, milijun na dva jer smo svake godine radili evaluaciju tog projekta i gledali njegove učinke, a mi idemo ovdje sad sa novom stavkom odmah puf tri milijuna za neprofitne medije. Bez ovoga što je i kolega govorio vezano za javni interes i bez evaluacije koliko to ima za javni interes efekt i kontra mišljenja više još 140 radijskih postaja i više od 20 lokalnih televizijskih postaja. E sad čovjek se onda upita koji je motiv da idemo u takvu izmjenu ovog zakona, da li možda da financiramo one neprofitne medije koji će pisati na onaj način kao što mi mislimo da treba. Ako je to tako, ne kažem da je, vidjet ćemo, vrijeme će pokazati onda nam je dame i gospodo tri milijuna kuna malo i vrlo brzo će nam trebati trideset jer jer bez obzira koliko ih financirali, javnost će pokazati i javni interes da nisu relevantni bez obzira koliko mi to procjenjivali da jesu i da im treba državna potpora

jer ako takav fond sredstava se nastavi širit kao što se pokazao u proračunu a to je kažem jedini relevantni dokument gdje možemo iščitati u budućnost onda će to vrlo brzo biti malo. A s obzirom da je proračun ministarstva sve manji i manji, onda ćemo uskoro moći očekivati ukidanje nekih drugih programskih djelatnosti da bi se ovdje možda neke stvari elektronskim putem publicirale koje su nam od interesa. Hvala lijepa. Hvala. Ovo vaše kraće izlaganje je dovelo do 5 replika. Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa zapravo moram ispraviti sebe, sve kolege koji su raspravljali. Mi potpuno krivo raspravljamo čitavo vrijeme zato jer se to više ne zove javna rasprava. Naime, to se sada zove internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima. Kada ćete krenuti u potragu na min-kultura.hr onda molim vas da se tu negdje zaustavite jer nećete pronaći javnu raspravu. A kada ste govorili kolega Mesiću o smijenjenom ne smijenjenom unaprijeđenom gospodinu Živkoviću onda je imao još jednu izjavu ovako za anale pa ću ovdje i citirati gdje on zapravo kaže "Normativni aspekt odgovora na pitanje zašto za sada samo neprofitni mediji, otkriva se zamislimo li da identičan medijski projekt predloži jedan neprofitni medij, jedan komercijalni medij. U prvom slučaju neprofitni atribut predstavlja garanciju da će plaće biti razumno limitirane". lijepo vas molim dakle svi ostali će biti nerazumno limitirani i ako niste neprofitni tada ste dovedeni u sumnju da ćete zapravo učiniti nešto strašno pogrešno nelegitimno i nerazumno limitirane plaće dati ne daj Bože nekome. Dakle lijepo vas molim ovo sve možete pronaći ove izjave i na internetskim stranicama i pogledati internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Hvala lijepo. **Zgrebec,

onima koji nisu stigli neka vide pa će vidjeti da se o tome itekako polagalo računa. Kažem vam, tri mjeseca je bilo rok za zatvaranje poglavlja br. 10, tri mjeseca. Stier. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice. Evo kolega Mesić rekli ste da taj treći neprofitni sektor itekako može dovesti do profita, mislim da onih političkih. Naime, taj treći neprofitni sektor koji se sada uvodi ide na … ne na fond, ako ima javne sadržaje. No kako će agencija ili tijelo koje mora o tome odlučivati npr. za dva portala reći ovaj ima javni sadržaj, a ovaj drugi nema javni sadržaj ako to nije to nije propisano onda će to biti po nekoj diskrecijskoj volji ili drugim riječima bit će to jedan transfer novca iz džepova građana prema nekim udrugama koje su bliske vladinoj politici, a to je itekako veliki

podvući ne samo u financiranju ovoga nego u financiranju bilo čega što se aplicira prema Ministarstvu kulture je isključivo kriterijski popisani javni interes. Da li je nešto profitno ili neprofitno, rekao sam vam na primjeru National Geographica ili kolegica Glavak npr. … da nema veze o tome da li je to bitno za javni interes ili nije bilo za javni interes. Može biti 17 puta neprofitno a potpuno irelevantno za javni interes čak i u suprotnosti sa javnim interesom. A može biti toliko profitabilno da vlasnik ima enormne profite a da bude od javnog interesa. Dakle, javni interes je ono za što moramo vezati bilo kakve potpore koje idu iz Ministarstva kultura a posebno prema medijima koji to … dakle u tome je stvar. I to je jednostavno zašto ne može Moderna vremena portal koji se bavi izdavačima aplicirati … pa što to nije javni interes? Zašto to ne bi moglo biti? Ali ako se već želi napraviti to da na taj fond ne mogu aplicirati stvarno neki mediji koji su komercijalni i koji nemaju javnih sadržaja, onda to poprište u kriterijima i sve je jasno i lako ćete ih eliminirati iz utrke za ta sredstva. To je u interesu i predlagatelju i svima nama i medijskoj sceni i javnom interesu i svima. Ne znam jesmo li se sada razumjeli kolega Stier? Replika Branko Vukšić. da se pitate koja teče rijeka teče ispod Savskog mosta, što je javna rasprava. Evo pa sada nakon 22 godine višestranačja stvarno se ne trebam pitati što je javna rasprava jer to je svima jasno. Govorili ste o tome o medijskoj strategiji, sasvim ispravno jer zbog čega mi donosimo sve te sve te dopune, izmjene zakona, nove zakone a da ne znamo čemu to služi. Da li to služi nekim partikularnim interesima? Kome to služi? To je ono kada ste postavili pitanje koji je motiv promjene zakona. zakona. Rekli ste pitali ste se da bi neprofitni mediji pisali onako kako trebaju pisati, pa ja baš ne vjerujem da oni imaju takav utjecaj. U konačnici se radi zbog nekakvog političkog profita jer je to in, tako su zaključili da je to, ja znam ja se sjećam iz predizborne kampanje da se obećavala da će financirati neprofitne mesije. Međutim meni je opet ponavljam nekako neshvatljivo da Vlada koja se klanja profitu odjednom slavi neprofitno poslovanje. Nije mi jasna ta namjera. I druga stvar koja je vrlo bitna, upravo ovo što ste rekli neprofitno-profitno javno-nejavno, javni interes. Mnoge komercijalne pa i nacionalne komercijalne televizije ispunjavaju javni interes, a njima je i javni interes čak nekad i više od HRT-a, a ipak na tome zarađuje. Znači profit nije u sukobu s tim. Hvala lijepa. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Jasen Mesić. Izvolite. **Mesić, Jasen (HDZ)** Točno je, definitivno je da to treba biti vezano na takav način. Isto tako mislim potpuno zapostavljamo u sektoru kulture podatak da više od 5% zaposlenih u Europskoj uniji radi u sektoru kulture, da taj sektor ostvaruje gotovo 4% BDP-a, a mi poduzetništvu u kulturi držimo duplo manje financirano nego ćemo financirati nešto što je neprofitno. A ulazimo evo hvala Bogu 1.7. konačno u i namjeravamo tamo konkurirati sa našim kulturnim industrijama i želimo da one u jednoj zemlji od nešto više od 4 milijuna građana opstanu na tržištu od 400 milijuna. Dakle u ovom slučaju je javni interes na neki način i nacionalni i o tom isto tako moramo voditi računa i to je jako bitno i ne bi bilo dobro to …. A ovo što ste rekli da potpuno ne mora biti u koliziji između profitnog i javnog to je definitivno istina, i obrnuto. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Igor Kolman. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Mesić, vi se stalno pozivate i u ovoj točki dnevnog reda, a i u prethodnoj na strategiju, odnosno njezino nepostojanje. Naravno da mi svi čekamo strategiju, ja sam siguran da je ona na putu ali zbog na neki način ispravnosti dojma koji ovdje ostavljamo svi mi zajedno, vi najbolje znate od svih ovdje vjerojatno u ovoj dvorani koliko je teško donijeti kulturnu strategiju s obzirom da ju u 2 godine koliko ste bili ministar niste donijeli niti ju je vaš prethodnik donio u 8 godina koliko je bio ministar. Zadnja takva strategija donesena je mislim 2002. u ovom Saboru za vrijeme koalicijske Vlade kada su uglavnom iste stranke koje su sada na vlasti obnašale vlast. Tako da velim, zbog na neki način istinitosti dojma imajte obzira na činjenicu da ste vi možda najbolji svjedok kako je teško donijeti kulturnu strategiju. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Jasen Mesić. Izvolite poštovani zastupniče. **Mesić, Jasen (HDZ)** Kolega Kolman u jednom dijelu imate pravo, nije lako donijeti kulturnu strategiju, nisam bio ministar 2 godine nego godinu dana. U tom razdoblju su donijete dvije segmentarne strategije, ne kulturne strategije. Jedna od njih vam je gospodarsko korištenje kulturne baštine. Taknuta nije godinu dana. Sad je smijenjen pomoćnik ministrice, nadam se pozitivnim efektima od toga. Taknuta nije. Istina je da nije bila donijeta ni medijska strategija u … i nisam sretan zbog toga, nisam nimalo zbog toga sretan niti o tome previše nešto želim …, ali i ali i rekao sam gospodine Kolman da sam pozitivno primio najave ministrice kad je preuzela Ministarstvo da će ići sa medijskom strategijom i posvetiti tome više pažnje. To sam u mom govoru rekao da sam to pozitivno akceptirao vjerujući da ćemo oko strategije imati sučeljavanje mišljenja pa će to izroditi najbolja rješenja i za neka druga područja u kulturi, tako i za medije. Ali što se dogodi, mi sad već treći ili četvrti put imamo izmjene i dopune zakona, dakle niti novi zakonski prijedlog nego izmjene i dopune kako nam fercera što bi rekli u narodu, a strategije ni s, ni javne rasprave o njoj. I onda ste imali ovu situaciju i to sam rekao da smo imali smjenu savjetnika pa osnivanje odjela i svega onog tako da više potpuno ne znam kad će se to i na koji način moći u javnosti oko toga raspravljati. A treba i pozitivne su izjave bile kad je ministrica to najavila, apsolutno pozitivno, ni riječ tome ne bih dodao. (SDP)** Hvala i vama. I nova replika i poštovani zastupnik Jozo Radoš. Izvolite. **Radoš, Jozo (HNS)** Replicirat ću gospodinu Mesiću, ali ću se osvrnuti na ono što je rekao gospodin Vukšić,

Ako nekome ne odgovara da je to Sava onda to nije Sava i takvih Sava koje ne teku ispod Savskog mosta imate u Hrvatskoj koliko god hoćete i tako je i sa javnom raspravom. javna rasprava može trajati mjesec, ali nekome to nije dovoljno. Može obuhvaćati ove medije ali nekome to nije dovoljno, može biti samo u jednom gradu a ne u cijeloj Republici Hrvatskoj pa to nekome nije dovoljno. Ne postoji normativ javne rasprave, to sam htio reći. A rekao sam da javna rasprava koja je fokusirana na one osobito zainteresirane sudionike i koja je intenzivnija nego što bi bila široka javna rasprava može biti jednostavnija, može biti jeftinija i može biti bolja. To sam rekao, a takva vrsta komunikacije ako vi to zovete javnom raspravom je provedeno vezano uz ovaj zakon. Dakle to nije formalna javna rasprava, a gospodine Mesiću vaš odnos prema formalnom i neformalnom je vrlo zanimljiv na pitanju proračuna. Rekli ste, tvrdi se da je ovaj proračun veći nego što je bio proračun prošle godine, zatim ste rekli to nije istina, a onda ste rekli da, nominalno je zeru veći. Dakle on je formalno veći, a u sebi uključuje neke stavke koje vama koje vama nisu zanimljive pa onda smatrate da je zapravo stvarno manji. Ne postoji po vašem mišljenju veći ili manji proračun kulture nego je to ona brojka koja piše na proračunu koji je donesen, a a taj proračun je veći a zato što uključuje neprofitni sektor trebao bi biti i bolji. Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Jasen Mesić. Ja sam to rekao i na odboru i kolegi Živkoviću. Svaka čast dogovorima, razgovorima i ja vjerujem da su to bile stotine i stotine sati i vjerujem. Međutim, kad vi o tome se želite informirati koje su pozicije određenih građana, udruga, interesnih skupina vi to nemate gdje vidjeti. Imate iz 2009. godine. To zato što sam možda prema tome formalan. I što se tiče javne rasprave. Ona nema za cilj utvrditi da ispod savskog mosta uvijek teče Sava ako je to nekome …/Govornik se ne razumije./… Ona ima za utvrditi da ispod Jadranskog mosta teče Sava. To je ključ te javne rasprave. To je jedan. A što se tiče ovoga što sam vam govorio vezano za proračun ja ne znam da li je to formalno ili neformalno. neformalno. Druga stavka o kojoj sam rekao su potpore za povrat onih investicija u audio-vizualnu djelatnost. To je bio program koji je još pokrenut dok sam bio u ministarstvu. I ja čestitam i zahvaljujem Ministarstvu kulture da ga je i sad nastavilo. A proračun je inače ako se nećemo vezat na 2012. godinu možemo na 2011. Od njega je 60 milijuna manje. Toliko o profitnom ili neprofitnom ili javnom interesu. 60 milijuna je manji proračun kulture 2013. u odnosu na 2011. godinu po svim stavkama.

A jedan u mojem mjestu se zove jadranski, a teče sasvim treća rijeka. Šta ja sad tu mogu. Hvala lijepa. Rasprava je dobra. Iscrpili smo listu prijavljenih klubova i zastupnika i za repliku. Da li predstavnik predlagatelja želi da zaključa riječ? Poštovani Berislav Šipuš, zamjenik ministrice kulture. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Kao i u prethodnom slučaju zahvalio bih naravno u ime Ministarstva kulture svima koji su sudjelovali danas u ovoj

drugo čitanje da bi ministarstvo pripremilo odgovore na sve primjedbe i na sve prijedloge. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa zamjeniku ministrice kulture. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.